представители. Уважаеми народни представители, ще направя две процедурни предложения. На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включат следните допълнителни точки в седмичната Програма за работата на Народното събрание: събрание: 1. Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. Вносители – Румен Гечев, Христо Проданов, Георги Свиленски и Филип Попов, 11 декември 2020 г. Предлагам да бъде точка пета в Програмата за днес, 25 февруари 2021 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Вносител – Министерският съвет, 6 януари 2021 г. Приет е на първо гласуване на 3 февруари 2021 г. Предлагам да бъде точка шеста от Програмата за днес 25 февруари. Моля, режим на гласуване.

за 115, против 5, въздържал се 1. Предложението е прието. Имайки предвид допълнително включените вече точки, предлагам да се извършат размествания на други точки в Програмата, както следва:

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари с вносител – Министерският съвет, 29 декември 2020 г., приет на първо гласуване на 20 януари 2021 г., предлагам да стане точка осма в Програмата за днес, 25 февруари 2021 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е във връзка с предстоящото гласуване да направим поименна проверка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Този път ще започнем отзад напред.

Станислава Красимирова Стоянова - тук Станислав Тодоров Станилов - тук Станислав Стоянов Иванов - тук Станислав Иванов Стоянов - тук

да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г., № 120-00-1, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

„На свое заседание, проведено на 11 февруари 2021 г., парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклада за дейността на КПКОНПИ за 2020 г., внесен под № 120 00 от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 8 февруари

за дейността на КПКОНПИ за 2020 г., внесен под № 120 00 1, от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 8 февруари 2021 г. На заседанието от страна на КПКОНПИ присъстваха: господин Сотир Цацаров – председател, господин Антон Славчев – заместник-председател, госпожа Антоанета Цонкова, госпожа Силвия Къдрева и господин Пламен Йоцов – членове на Комисията. Председателят господин Сотир Цацаров представи общата рамка на Доклада за дейността на КПКОНПИ през 2020 г., като наблегна на организационната и административната структура на Комисията, както и на нейната международна дейност. Той отбеляза, че Докладът е структуриран по отделни направления, по които Комисията има правомощия да работи, и предостави думата на нейните членове по ресори. Като ръководител на направленията „Противодействие на корупцията“ и „Конфликт на интереси“ докладва господин Антон Славчев. Той изтъкна, че по отношение на конфликта на интереси, получените сигнали в Дирекцията са 242, за сравнение с 2019 г., когато са били 166, а през 2018 г. – 119. Приетите решения от Комисията са 373 за 2020 г., като броят им е по-голям в сравнение с предходните години, защото са приети решения във връзка със сигнали, постъпили за 2019 г. Решенията с установен конфликт на интереси са 30, като броят им е най-голям спрямо трите години. Решенията, при които не е установен конфликт на интереси, са 92, а решенията, които са за прекратяване на производство за конфликт на интереси, са 9. Наложените глоби през 2020 г. от установени конфликти на интереси са в размер на 610 000 лв., в сравнение с 2019 г., когато са били значително по малко – 203 000 лв. Потвърдените решения на КПКОНПИ от Върховния административен съд през 2020 г. са 11, а отменените решения от съда са 5. По отношение на направление „Противодействие на корупцията“ през 2020 г. в Дирекцията са постъпили общо 491 прокурорски проверки, възложени на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. По 386 преписки, включително и такива от 2019 г., работата е приключена и резултатите са докладвани на съответните прокурори. По 74 случая са установени данни за извършени корупционни престъпления. През 2020 г. в Дирекцията са получени по компетентност 810 сигнала, по които са извършени конкретни действия, съобразно правомощията на органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По направление „Превенция на корупцията“ – господин Йоцов, който е ресорен ръководител на тази дирекция, заяви, че през 2020 г. са съгласувани общо 79 законопроекта, като по отношение на 22 от тях са установени индикации за корупционен риск и са направени 48 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този корупционен риск. От общия брой направени предложения около 65% са приети, 18,7% не са приети, а за 16,7% все още се очаква информация от вносителите на законопроектите. През 2020 г. е извършен и ежегодният последващ анализ на въздействието на приетите законодателни актове, които са преминали през съгласувателна процедура, влезли в сила и действали в срок не по-малко от 12 месеца. Анализирани са измененията и допълненията на 12 действащи закона. Проведено е задълбочено проучване и са отправени конкретни запитвания до заинтересованите страни. За трета поредна година се извършва анализ на съответствието на антикорупционните планове на 35 първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. Проследено е изпълнението на планираните от ведомствата 595 антикорупционни мерки. При осъществяване на дейността по превенция на корупцията Комисията е използвала разнообразни форми на сътрудничество и взаимодействие с държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, академични среди и международни организации. Дирекция „Публичен регистър“, чийто ръководител е госпожа Силвия Къдрева, осъществява дейностите по осигуряване на публичност на имуществото, доходите и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, в обхвата на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, включително техните съпруги, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца. Правомощията на Дирекцията включват и извършването на проверка и анализ на това имущество. През 2020 г. е извършена проверка по отношение на 21 587 задължени лица, включително свързаните лица. Проверката е приключила с Доклад за несъответствие за повече от 2900 лица. През 2020 г. Дирекция „Публичен регистър“ е обработила и проверила подадени декларации на 11 461 задължени лица от различни категории. Приетите декларации са публикувани на интернет страницата на Комисията. Общо 679 лица, заемащи висши публични длъжности, не са подали или са подали извън законоустановения срок декларациите си. За 72 лица от тях Комисията вече е приела решения за започване на проверка по реда на Глава десета от Закона. Направление „Отнемане на незаконно придобитото имущество“ с ръководител госпожа Антоанета Цонкова трета година утвърждава добрите практики в обмен на информация, предоставяне на данни както от Дирекция „Публичен регистър“, така и от Дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията. Това има значение за качественото извършване на анализите по установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество и установяване на несъответствие при извършваните проверки. През отчетния период са образувани 2488 проверки. Традиционно това са проверки, които започват по уведомление на прокуратурата, но 113 от тях са по информация, която е събрана от Публичния регистър, и Комисията е взела решение и е предоставила на директорите извършване на проверки за лица от обхвата на чл. 6 това са висши длъжности, които се заемат от лицата, подложени на проверка. Общо през отчетния период са приети 235 решения за образуване на производства. Сумите на бъдещите искове по тези производства възлизат на около 467 млн. лв. Обезпеченото имущество е приблизително на стойност 219 млн. лв. Устойчива е тенденцията за предявяване на искове, като през 2020 г. те са толкова, колкото и през предходната – 255, като като стойността на претендираното имущество е в размер на приблизително 822 млн. лв. Предявените искове, които са пред трите инстанции на съдилищата в Република

По тях изцяло уважени са 21 иска, частично уважени са 17, изцяло отхвърлени са 9 иска и съответно частично отхвърлени са

Към направление „Отнемане на незаконно придобитото имущество“ е и Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“. Това е дейност, която е свързана с усилията на експертите по опазване на обезпеченото имущество за периода, през който това имущество е обезпечено. Целта е да бъде съхранена както неговата цялост, така и неговата стойност. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители: Иван Вълков, Кристина Сидорова, Милко Недялков, Симеон Найденов и Борис Ячев. Поставени бяха различни въпроси относно постигнатите резултати от извършената през 2020 г. дейност на Комисията. В хода на очерталата се дискусия се засегнаха въпроси, касаещи промяна в методиката на деклариране на имущество и интереси, оптимизиране на териториалните структури на Комисията, включително запълване на незаетите щатове, взаимодействието на Комисията с останалите институции, въпроси, касаещи управлението на отнетото имущество, както и съществува ли необходимост от промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Цацаров! Днес обсъждаме Доклада за едногодишната дейност на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за трети път в тази пленарна зала, в мандата на този парламент – този парламент, който прие и новия закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Докладът е направен по Закона. За разлика от предните два доклада той съдържа в себе си данни, които могат да послужат за един по-нататъшен анализ. Няма да повтарям голяма част от тези данни, но ще се спра на някои акценти, които говорят оттук нататък какво да се предприеме, защото горе-долу ситуацията в България сега е такава, че едва ли не борбата с корупцията става една много прилична на борбата с епидемията, която съществува сега в България. Основният извод е, като че ли трябва да свикнем да живеем както с вируса, така и с корупцията в тази страна. Първо, за превенцията на корупцията. Колкото и да изглежда съществен дял от работата на Комисията, по данните на самия доклад, само 2% от решенията през миналата година са били по превенция на корупцията. Само 2%, което означава, че тук акцентът трябва да бъде някак си по-друг. В Доклада липсва именно анализ. Тези 22 закона, внесени от Министерския съвет, които са били подложени на процедурата за съответствие, за корупционен риск какъв е анализът на тези 22 закона? Също така и на другите действия по превенцията на корупцията както в учрежденията, така и както си е позволила Комисията, да направи анализ на една нормативна база, която е подзаконова нормативна база, накъде трябва да се разширява дейността? Затова призовавам в следващите доклади на Комисията да има анализ на типа на направените препоръки. В какво се крие корупционният риск от тези направени препоръки – 62% от тях са приети в 22 закона, внесени от Министерския съвет? В кои сфери е корупционният риск? Нещо много съществено! Публичният регистър, с който са се занимавали 2% и половина от решенията на Комисията. Там анализът говори, че нараства броят на неподадените декларации или неподадените в срок декларации, което говори за нещо много съществено – хората, които са задължени да подават декларации, това е политическият елит на България, това е управлението на България, като че ли счита подаването на декларациите за не толкова съществена част, въпреки че там административните нарушения, които е установила Комисията, са нараснали. И въпреки това ръстът на неподалите декларации и неподалите в срок декларации расте! Конфликтът на интереси – една от съществените дейности на Комисията. Възразих в предни свои изказвания, че може би конфликтът на интереси не трябваше да влиза в дейността на комисиите, а да остане с отделен закон, по друг начин да се установява, защото Комисията не оказва никакво влияние на публичността на декларациите за конфликт на интереси, които са в общините, в областните администрации и в другите държавни структури. Там хората нямат тази публичност. Те не знаят техните управници какви декларации са подали за конфликт на интереси. Тук е интересен фактът, че са нараснали глобите за установяване на конфликт на интереси, което може да се приветства в дейността на Комисията. Те са нараснали, доколкото помня числата, около три пъти. Противодействието на корупцията е друга съществена част от дейността на Комисията, чийто Доклад разглеждаме. Четиринадесет цяло и половина от нейните решения са в противодействие на корупцията. Тук констатираме намаляване на прокурорските преписки, които са дадени към Комисията за противодействие на корупцията. Пораснали са решенията за оперативно взаимодействие, но липсва анализ на типа корупционни практики, които открива Комисията като фактор в противодействие на корупцията. Какви са те, за да може оттук да се направи анализ как по-нататък да се действа? Няма никакви акценти. Особено липсва акцентът за противодействие на корупцията в обществените поръчки и при усвояването на огромен публичен ресурс – нещо, което е наблюдавано и от Европейския съюз, и от неговите съответни структури. Трябва да се търси също така и ефективност в отнемането на имуществото, защото това са близо 65% от решенията на Комисията. Беше изтъкнат фактът, че до миналата година Комисията работи по три закона, два от които са отменени, за отнемане на имуществото. Тя работи по Закона за гражданската конфискация, като тази година с определение на съда и на европейските институции се даде картбланш на Комисията да действа – три милиарда и половина претендирано имущество по 690 дела. Огромна цифра! И тя се изтъква, едва ли не, като заслуга само на тази комисия. Това са дела отпреди, това са дела, които Комисията претендира пред съдебните органи, но фунията е твърде голяма – три милиарда и половина претендирано имущество, миналата година признати искове за 12 милиона и две десети. Като го изчислите като процент, през миналата година Комисията е успяла да реализира искове за 0,35% – 35 части от процента! Отхвърлени са искове за 7,5 млн. лв., които спрямо делата, които са свършили – 12,2 осъществено имущество, признати искове, 7,5 отхвърлено имущество, е една ефективност на Комисията от около 60 И още едно нещо като говоря за ефективност, ефективността от реализацията на отнетото имущество – това са парични средства, акции, дялове, материално имущество. Тук се забелязва тенденцията за обезценяване на имуществото, което е отнето до края, до неговата реализация, което говори за един сериозен коефициент на редукция на средствата, които са претендирани, отнети и най-накрая реализирани. Неслучайно е време да се запитаме защо отново в различните класации България е на последното място в Европейския съюз по ниво на справяне с корупцията? Това показват резултатите от независимите международни изследвания, и то направени по различни начини и пътища. Според последното проучване, излязло преди месец, България е на последно място в Европа с индекс на борба с корупцията – 44, което е под 50 и се счита за твърде незадоволително. В света сме на 69-о място и сме се придвижили леко напред. напред. Използвам моето сравнение в началото: докато с ваксинацията сме на последно място, ако сега си дадем усилия, може да минем на предпоследно, пред парламента стои въпросът, какво трябва да се направи, че вече да не сме на последно място, а да минем по-напред в тези класации. Благодарейки за Вашето внимание, пожелавам ползотворна работа на българския парламент в сферата с противодействие на корупцията. Благодаря Ви за вниманието.

решение. Гласували 111 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 35. Предложеният проект за решение е приет.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

така: „6. разработва съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и внася за приемане от Министерския съвет дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 8 се създава нова т. 1: „1. предоставя на министъра на на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември информация за изпълнение на политиката и мерките в областта на енергийната ефективност в промишлеността;“.“

т. 1: „1. разработва съвместно с министъра на енергетиката дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;“. 2. Създават се т. 7 и 8: „7. предоставя на министъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември на съответната година информация за изпълнение на политиката и мерките за енергийна ефективност в жилищни сгради и информация за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в нежилищни сгради, финансирани с публични средства по оперативни програми, които организира, координира и контролира в рамките на функционалната му компетентност; 8. предоставя на министъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември информация за изпълнение на политиката по разработването и хармонизирането с правото на Европейския съюз на подзаконовите нормативни актове, свързани с енергийната ефективност,

т. 1: „1. предоставя на министъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември на съответната година информация за изпълнение на политиката и мерките за енергийна ефективност в сектор „Транспорт“;“. По § 7

за енергийни спестявания;“. 3. Създават се нова т. 18 и т. 19 и 20: „18. организира ежегодно в срок до 31 март изготвянето и публикуването на анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по изпълнението на на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност, включително на изпълнението на целта по чл. 14а, ал. 1; 19. участва в разработването на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.; 2050 г.; 20. организира изготвянето на информация за напредъка по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност за целите на докладването по Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета,

предложението. Предложение на народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Димитър Бойчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията

14а. (1) За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност по чл. 13, ал. 2, т. 2 се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. (2) Общата кумулативна цел по ал. 1 за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 0,8 на сто годишно от годишното крайно енергийно потребление, осреднено за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. (3) За 10-годишен период след 2030 г. се реализират нови годишни енергийни спестявания, които съответстват на общата кумулативна цел, определена по ал. 2. (4) Разликата между общата кумулативна цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните мерки се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица: 1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за дейността „търговии с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 3. крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 10 GWh годишно; 4. търговци на търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно. 31 декември 2020 г., не се отчитат в размера на изискваните енергийни спестявания за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. (6) При определяне на общата кумулативна цел

г.; 3. по 0,93 на сто годишно за периода 2025 – 2030 г. Чл. 14б. (1) Алтернативна мярка е всяка мярка на политика, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление на енергия, различна от схемата за задължения за енергийни спестявания. (2) Алтернативните мерки, които ще се прилагат, очакваните прогнозни енергийни спестявания от тях и отговорните органи за тяхното изпълнение се посочват в Националния план за действие по енергийна по енергийна ефективност и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България. (3) В Националния план за действие по енергийна ефективност и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България се включват една или повече алтернативни мерки, които трябва да отговарят на следните изисквания: 1. предвиждат поне два междинни периода за отчитане и прилагането на мярката допринася за постигане на общата кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. и за периода от 1 януари 2021 до 31 декември 2030 г.; 2. г.; 2. определят отговорностите на органите на изпълнителната власт, участващите и изпълняващите лица; 3. определят по прозрачен начин енергийните спестявания, които трябва да се постигнат; 4. обемът на енергийните спестявания, който трябва да се постигне от дадена мярка, се изразява под формата на крайно или на първично енергийно потребление по коефициенти коефициенти на превръщане съгласно наредбата по чл. 18, ал. 1; 5. изчисляват енергийните спестявания от прилагането на мярката по методи и принципи съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2; 2; 6. гарантират наблюдение на резултатите и предвиждат подходящи мерки, когато напредъкът е незадоволителен; 7. предвиждат ежегодно публикуване на данните за годишните тенденции в енергийните спестявания; 8. предвиждат приоритетно изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност при уязвими клиенти, включително домакинства, засегнати от енергийна бедност, и когато е целесъобразно, в социални услуги за дневна грижа, социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон. (4) Алтернативните мерки трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии: 1. да предвиждат въвеждането на система за контрол, която включва независима проверка на статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност – за алтернативните мерки, за които се прилагат изискванията на ал. 3, т. 2 – 6; 2. да предвижда участващите лица да представят и да оповестяват публично годишни доклади за постигнатите енергийни спестявания, когато е приложимо – за алтернативните мерки, за които се прилага изискването на ал. 3; 3. осъществяването на мерки за енергийна ефективност води до постигането на енергийни спестявания. (5) Обхватът и оценката на ефекта от изпълнените алтернативни мерки се посочва в ежегодните отчети за изпълнението на националните планове

Не се допуска двойно отчитане на енергийни спестявания от изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица и от прилагането на алтернативни мерки. (7) За алтернативни мерки се считат всички реализирани енергийни спестявания в резултат на национални и европейски схеми за подпомагане.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Откривам разискванията по наименованието на Законопроекта, както и по параграфи от 1 до 11. Има ли желаещи да се изкажат?

Подлагам на гласуване

пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определяне на стандарти за емисиите

съответните“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21. Предложение на народните представители Таско Ерменков, Любомир Бонев и Жельо Бойчев:

За целите на ал. 1 административните структури и органите на изпълнителната власт изготвят годишни планове за обновяване на поне 5 на сто от общата разгърната застроена площ на използваните от съответната администрация отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост.

Плановете по ал. 3 се изготвят ежегодно до 1 септември и се предоставят на Министерския съвет за включване в бюджетните прогнози за следващата календарна година.“ 2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 6, 7 и 8.“ Комисията не подкрепя предложението.

народния представител Таско Ерменков и група народни представители. Изказване на господин Ерменков – заповядайте.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 че разликата между кумулативната цел, с която определяме и прогнозните енергийни спестявания според алтернативните мерки, се разпределя между задължени лица от частния сектор и потребители. Освен всичко друго приехте, че алтернативните мерки трябва да определят отговорностите на органите на изпълнителната власт, участващи и изпълняващи лица и по прозрачен начин трябва да се определят енергийните спестявания. Това е и смисълът на нашето предложение. Защото в сегашния чл. 23, от Закона за енергийната ефективност пише: „За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност за всички отопляеми и/или охлаждани сгради сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация, ежегодно се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5 на сто от общата разгъната застроена площ“. Този текст, както виждате, е пожелателен. В него няма особени изисквания. Той е от жанра „само храната ще спаси света от гладна смърт“. Няма нищо конкретно, няма нищо, което да отговаря на точките за това, че трябва да бъдат конкретни целите и по прозрачен начин да се отчитат. Именно поради това ние предлагаме мерките, които трябва да предприеме държавата по собствените си сгради, да бъдат свързани със специално изготвени конкретни планове за обновяване поне на 5% от общата разгъната застроена площ, като бъде точно написано кои сгради

уточнено. За пореден път сме свидетели на това, че държавата разпределя много добре задълженията върху задължени лица, които не са държавата, държавата, и ги задължава те да предприемат мерки. Нещо повече, по-нататък ще приемете едни доста солени санкции за онези от задължените лица, които не си изпълняват задълженията, но няма да приемете нищо, защото не са предвидени санкции за онези от държавните институции, които не си изпълняват задълженията. Получава се така, че държавата вместо да дава пример със собствената си политика върху собствените си сгради по начин, по който ще бъде ясен, прозрачен и финансиран и ще покаже как се правят мерки по енергийна ефективност, тя отново прехвърля отговорността върху частния сектор, върху потребителите и не прави нищо по отношение на собствените си сгради. Тоест пожелателно си е написала, че трябва да предприема мерки, но конкретно какво ще прави, кога ще го прави, дали ще го направи, какви ще са последствията, ако няма да го направи, не са описани в Закона. Ще Ви кажа какви са последствията, защото ако тя не изпълни своите алтернативни мерки, това означава, че няма да бъде изпълнена кумулативната цел и това означава, че Европейската комисия за пореден път ще започне да ни налага санкции за това, че не си изпълняваме задълженията според европейското законодателство. Именно поради тази причина ние предлагаме този текст. Както виждам, няма голямо желание да бъде подкрепен от управляващото мнозинство, за съжаление. Това е и причината да се въздържаме по текстовете на предложения ни Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийна ефективност. Няма как да подкрепяме една политика на държавата, която е едностранна, която не е балансирана, която не е свързана с това да изпълнява собствените си ангажименти. Разбираме, че Законопроектът е важен, разбираме, че се намираме в наказателна процедура и това е единствената причина, която ни кара да гласуваме само „въздържал се“, а не да се възпротивим на цялата философия, тъй като, пак казвам, не може държавата да бъде мащеха за частния сектор и да не предприема никакви ангажименти по отношение на собствените си задължения. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ерменков. Реплики към изказването? Заповядайте, господин Бойчев. ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, разбирам логиката на Вашето предложение, но искам да стане ясно на колегите, че в Закона ясно е разписан ангажиментът както на общините, така и на държавата и на държавните предприятия за поемането на ангажиментите и покриването на критериите по енергийната ефективност, както и разчети в бюджетите на съответните организации за покриването на тези критерии. Мисля, че един от приоритетите на правителството е санирането и енергийната ефективност, то е свързано с енергийната ефективност. Пак казвам, намирам логика във Вашето предложение, но тези ангажименти с планове, с бюджетно обезпечаване много ясно са разписани в Закона. Ако не бяха разписани в Закона, да, има логика да попаднат тук, но не мисля, че трябва да се повтарят като текстове в Закона. Благодаря Ви. Други реплики? Не виждам. Дуплика – господин Ерменков, заповядайте.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 чл. 23, ал. 1: „За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност за всички отоплявани и/или охлаждани сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация, ежегодно се предприемат мерки за подобряване на енергийната характеристика на поне 5 на сто от общата разгъната застроена площ.“ Как Как се предприемат, в каква последователност, върху кои сгради, какви резултати се очакват, как ще бъдат отчетени го няма никъде. Заради това ние предлагаме съвсем конкретно да се направят планове, които да обхващат тези 5%, да е ясно в коя сграда какво ще се прави, колко ще струва, какви ще бъдат икономиите, за да могат тези икономии след това да бъдат отчетени. В противен случай пак рискуваме да се окажем в ситуацията, в която сме пожелали нещо да направим, но не сме го осигурили финансово. Затова и пишем, че средствата и плановете трябва да бъдат предоставени в Министерството на финансите, за да бъде осигурено финансирането им. Вие знаете как стоят нещата с бюджетите, особено в тежката криза, в която се намираме, и бюджетите са толкова орязани, че стигат за всичко друго, само не в последно време да си оправяме и сградите с малки изключения. Това беше причината да предложим това нещо. Пак разбирам, че в момента няма желание да бъде прието, но съм убеден, че ще дойде времето и това ще се случи, тъй като без планове по конкретни мерки за енергийна ефективност, с конкретни

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 12 и 13 по вносител; 14 и 15 в редакция на Комисията; 16 и 17 по вносител; 18, 19 и 20 в редакция на Комисията. Гласували

предложението на народния представител Таско Ерменков и група народни представители за създаване на нов параграф. Гласували

Гласували 88 народни представители: за 20, против 58, въздържали се 10. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване § 21

В глава втора, раздел III се създава нов чл. 24: „Чл. 24. Дългосрочната стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. съдържа: 1. преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (национален сграден фонд) въз основа на статистически извадки и очакван дял на обновените сгради през 2020 г.; 2. определянето на разходно ефективни подходи за обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона, като се отчитат подходящите моменти за интервенция, ако има такива, в жизнения цикъл на сградата; на сградата; 3. политики и действия за насърчаване на икономически ефективно основно обновяване на сгради, включително поетапно основно обновяване; 4. преглед на политиките и действията, насочени към сгради с най-лоши характеристики, пречките пред разпределянето на стимулите и слабостите на пазара и определяне на подходящи действия на национално равнище, които допринасят за намаляване на енергийната бедност; 5. политики и действия, насочени към всички сгради за обществено обслужване; 6. преглед на националните инициативи за насърчаване на интелигентните технологии в сгради и общности, както и на придобиването на умения и образование образование в секторите на строителството и енергийната ефективност; 7. очаквани спестявания на енергия и ползите от тях, включително ползите за здравето, безопасността и качеството на въздуха; 8. възможности за създаване на условия за достъп на инвеститорите за пакетни решения чрез обединяване на проекти, включително чрез инвестиционни платформи или групи, и чрез консорциуми от малки и средни предприятия; механизми за намаляване на възприемания риск за инвеститорите и физическите лица при изпълнение на мерки за енергийна ефективност; 10. възможности за използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор или за преодоляване на специфични слабости на пазара; 11. възможности за насочване на инвестиции за постигане на енергийно ефективен обществен сграден фонд; 12. създаване на достъпни и прозрачни инструменти за предоставяне на консултации, като обслужване на потребителите на едно гише и консултиране по въпроси в енергийната област, свързани с подходящи мерки за повишаване на енергийната ефективност и инструменти за финансиране; 13. пътна карта с мерки, допринасящи за постигане на декарбонизиран национален сграден фонд и улесняване на разходно-ефективната трансформация на съществуващи сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия, измерими показатели за напредъка и индикативни етапни цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г.“

г.“ По § 24 имам предложение за редакционна поправка.

§ 26: „§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации и системи; 2. да осигуряват възможност за монтиране на устройства за саморегулиране и за отделно регулиране на температурата във всяка стая или, когато когато е оправдано, в специално определен отоплен участък на обособената част на сградата, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно; 3. да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от дата, определена с Наредба по ал. 4.“ 2. Алинея 3 се отменя.

характеристики на сградите или на части от тях с оглед на постигане на равнищата на оптималните разходи, техническите изисквания за енергийна ефективност и методиката/стандартите за определяне на разхода на енергия в сградите, включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ 4. Създава се ал. 6: „(6) Изискванията за енергийните характеристики на техническите техническите сградни инсталации, правилното монтиране и подходящите оразмеряване, настройка и контрол на техническите сградни инсталации в сгради се определят с наредби за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или съвместно с компетентните министри.“

до 15 февруари на съответната година, а информацията по чл. 68, ал. 2 и 3, т. 1, 3 – 9 се предоставя на агенцията в предвидените в този закон срокове.“

(1) На собственик на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление, който не изпълни задължението си по чл. 57, ал. 2, се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

2. точка 2 се изменя така: „2. В § 2 накрая се поставя запетая и се добавя „на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OB, L 328/210 от 21 декември 2018 г.) и Директива 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

за подразделението на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 72: „§ 72. Изискванията на техническите сградни инсталации се определят с наредбите

всички инсталирани средства за измерване на консумацията на топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди и/или топлинните разпределители са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Тази информация може да се предоставя чрез интернет и се и се актуализира толкова често, колкото измервателните средства и използваните системи позволяват. 3. В чл. 140 се създават ал. 7 и 8: „(7) При монтиране на нови средства по ал. 1 същите са с дистанционно отчитане. (8) Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата.“ 4. Създава се нов чл. 146: „Чл. 146. При централизирано снабдяване с енергия за охлаждане от централен източник или районна охладителна система, средствата за измерване на потребената енергия за охлаждане се монтират на точката за доставка: 1. на всяка отделна сграда, когато се снабдяват множество сгради; 2. на всеки отделен имот, когато енергията за охлаждане се доставя

ал. 7: „(7) При наличие на техническа възможност и икономическа целесъобразност спрямо потенциалното спестяване на енергия средствата за търговско измерване по ал. 2 трябва да отразяват реалното потребление на природен газ и да дават информация за действителното време на потреблението.“

което купува топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди за собствено крайно потребление и се помещава в отделен имот от сграда – етажна собственост, която се снабдява с топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди от централен източник, и когато продажбата на енергия се осъществява без индивидуален договор.“

Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване току-що изчетените параграфи, както и наименованието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували

разпоредби“. Гласували 83 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 16. Параграфите, както и наименованието на Раздела са приети. Подлагам на гласуване редакционната поправка, внесена в залата от господин Димитър Бойчев

Гласували 84 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 17. Редакционната поправка е приета. А сега подлагам на гласуване текста на § 67, който приема нова номерация – § 74, с редакцията, току-що приета в залата. Гласували

г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.“ Комисията предлага да се създаде

топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на на топлинния разпределител поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи – два пъти годишно, когато в сграда етажна собственост, всички инсталирани средства за измерване са с дистанционно отчитане.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 77.

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текстовете на изчетените параграфи. Гласували

изчетените параграфи. Гласували 87 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 21. Текстовете на параграфите са приети, с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност,

Доклад на Комисията по здравеопазването – госпожо Дариткова, заповядайте.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 за второ гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 154-01-11, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 3 февруари 2021 г., приет на първо гласуване на 12 февруари 2021 г. „Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване“.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване“. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

изразява становище и за начина на прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 31 и 35, и на методиките за прилагането им.“ 2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) Сметната палата изпраща за сведение Доклада по ал. 2 на министъра на здравеопазването. (4) Въз основа на Доклада на Сметната палата по ал. 2 министърът на здравеопазването може да отправи предложение до надзорния съвет на НЗОК за изменение и/или допълнение на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 31 и 35, и на методиките за прилагането им.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.“ По § 1 предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен. Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. (1) По изключение през 2021 г. при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв-имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани от НЗОК: 1. напълно или частично за домашно лечение на територията на страната; 2. в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. (2) Разходите на НЗОК за лекарствените продукти по ал. 1 над определените целеви средства в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., като се отчита и делът на резерва при решение на надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, 1, т. 7, не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените продукти, за които механизмът по чл. 45, ал. 31 се прилага. (3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до отмяната на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. По § 4 има постъпило предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението.

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: наименованието на Законопроекта

Гласували 89 народни представители: за 71, против 16, въздържали се 2. Текстовете на Законопроекта са приети, а с това и Законът за здравното осигуряване е приет.

започваме с допуск в залата. Предлагам на основание нашия Правилник да допуснем Стамен Янев – заместник-министър на икономиката.

Колеги, Законопроектът е доста дълъг и разчитам на помощта на моите заместници. „Закон за индустриалните паркове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. първа – Основни положения“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава първа да се измени така: „Общи положения“. „Раздел I – Предмет и цел“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел I да се измени така: „Предмет, цел и принципи“.

Принципи“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в наименованието на Раздел I. Раздел I. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. Създаването, функционирането и развитието на индустриални паркове се основава на следните принципи: принципи: 1. публичност и прозрачност на дейностите и информацията, свързани със създаването, изграждането, функционирането и развитието на индустриалните паркове; 2. равнопоставеност на индустриалните паркове независимо от собствеността, оператора или инвеститорите; 3. конкурентност при избор на оператор на индустриален парк, който се създава от държавата и/или от общината; 4. държавна подкрепа за създаване на индустриални паркове и стимули за привличане на инвестиции в индустриални паркове, в съответствие с действащото законодателство.“

за производствени дейности. (2) Територията на индустриален парк се обособява и урегулира със специализиран подробен устройствен план на индустриалния парк, наричан по-нататък „ПУП

под 300 дка, но не по-малка от 100 дка, когато индустриалният парк е специализиран за високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите и е обособен и е обособен в територия от разновидност „високотехнологична производствена зона“ по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 2. под 100 дка, но не по-малко от 10 дка, когато индустриалният парк е специализиран за високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите.“

ЗУТ. (2) Индустриалният парк се състои от урегулирани поземлени имоти с предназначение за производствени дейности. В индустриалния парк се допускат урегулирани поземлени имоти и с друго предназначение – за спомагателни и обслужващи дейности, свързани с функционирането на парка, включително за движение и транспорт и за друга техническа инфраструктура, за общественообслужващи дейности, за озеленени площи и за специални обекти, като общата им площ не може да бъде равна или по-голяма от половината от площта на парка. парка. (3) При регистрирането на индустриален парк не се допуска в територията му да се включват поземлени имоти, които са предмет на съдебни спорове за вещни права.“ По предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: чл. 6: „Чл. 6. (1) На територията на индустриален парк трябва да бъде осигурена вътрешна техническа инфраструктура, която да обслужва само дейности, осъществявани на територията на парка и нейната свързаност с елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ. (2) Индустриален парк ЗУТ. (2) Индустриален парк или част от него може да попада в защитена територия при спазване на изискванията, определени с приложимото законодателство.“ По

чл. 7: „Чл. 7. (1) Вътрешната техническа инфраструктура на индустриалния парк включва най-малко: 1. транспортна техническа инфраструктура на индустриалния парк; 2. водоснабдителна и канализационна мрежа на територията на индустриалния парк; 3. електроразпределителна мрежа по смисъла на § 1, т. 22 или т. 24е от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката. (2) Вътрешната техническа инфраструктура на индустриалния парк може да включва и други елементи на техническата инфраструктура на парка, в съответствие с функционирането му и с елементите на техническа инфраструктура, към които паркът е свързан, съответно присъединен. (3) На територията на индустриалния парк може да са разположени и елементи на друга техническа инфраструктура, включително на външни енергоснабдителни мрежи и съоръжения по чл. 89 ал. 1

се проектира, изгражда и поддържа от собственика на индустриалния парк върху урегулирани поземлени имоти за вътрешни улици. (5) Мрежите на транспортната техническа инфраструктура, линейните инженерни мрежи на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения в границите на индустриалния парк се проектират и изграждат по правилата на ЗУТ за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и се свързват с елементите на техническата инфраструктура извън парка.“

8: „Чл. 8. (1) Собственикът на индустриалния парк осигурява организационните, устройствените и техническите условия за създаването, изграждането, функционирането и развитието на парка. парка. (2) Собственик на индустриален парк може да бъде държавата и/или една или повече общини, както и юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или техни обединения. (3) Държавата и/или една или повече общини могат да участват в юридически лица или техни обединения с блокираща квота по чл. 57а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по чл. 51б,

което извършва дейностите по експлоатация на индустриалния парк. (2) Когато собственик на индустриалния парк е държавата или общината, оператор може да бъде: 1. публично предприятие – търговско дружество, едноличен собственик на капитала, на което е държавата или общината; 2. концесионер, определен по реда на Закона за концесиите. (3) Когато собственик на индустриалния парк е държавата и една или повече общини, или две и повече общини, оператор може да бъде: 1. публично предприятие – търговско дружество с държавно и общинско или с общинско 2. концесионер на съвместна концесия по Закона за концесиите. (4) Когато собственик на индустриалния парк е юридическо лице, регистрирано като търговец, или обединение, функциите на оператор се изпълняват от собственика или от друго търговско дружество. (5) Когато функциите на оператор не се изпълняват от собственика на индустриалния парк, отношенията между собственика и оператора се уреждат с договор за възлагане на дейностите по експлоатация на индустриалния парк, наричан по-нататък „договор за експлоатация“, който отговаря на условията на чл. 28. Когато операторът е концесионер, дейностите по експлоатация на индустриалния парк се възлагат с концесионния договор при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на условията на чл. 28.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. Инвеститор в индустриален парк е търговец по смисъла на Търговския закон, който извършва производствена дейност в парка въз основа на договор за стопанска дейност,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Чл. 11. (1) Партньор в индустриален парк е лице, което подпомага функционирането и развитието на индустриалния парк по договор с оператора: 1. за за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации и/или на професионална подготовка за нуждите на парка, сключен с научни, образователни, професионални, бизнес или други организации; 2. за извършване на услуги за инвеститорите, сключен с община, с държавен орган или с организация на бюджетна издръжка или с ведомство, както и с лица, които извършват оформяне на транспортни и митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие при издаване на сертификати за произход на стоките, посредническа дейност за набиране на персонал, съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални, медицински и други общественообслужващи дейности. Не са партньори собствениците на елементи на техническа инфраструктура, различна от притежаваната от собственика на индустриалния парк вътрешна техническа инфраструктура.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12. Откривам разискванията по наименованието на Законопроекта; по редакцията на Глава първа; редакцията на Раздел I; чл. 1 и чл. 2 по вносители; отхвърлянето на Раздел

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текстовете, които току-що изчетох, заедно с наименованието на Закона и разделите. Гласували

Закона и разделите. Гласували 87 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 16. Текстовете, наименованието на разделите, тяхното преномериране, както и текстовете на членовете, с които бяхте запознати, са приети.

„Чл. 14. (1) Собственикът на имотите на територията на индустриален парк може да продава или да отдава под наем имот на потребител или да учредява в негова полза ограничени вещни права върху имот. Продажбата, отдаването под наем и учредяването на вещни права за имоти – държавна или общинска собственост, се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост. Продажбата, отдаването под наем и учредяването на вещни права за имоти, собственост на публично предприятие – търговско дружество, едноличен собственик на капитала, на което е държавата или общината, се извършват при условията и по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му. (2) Сделка по ал. 1 може да се извършва след влизане

срок до три работни дни от вписването приобретателят уведомява оператора. В срок до три работни дни от уведомяването операторът заявява вписването на сделката в регистъра по чл. 21, ал. 1. ал. 1. (4) Потребител, който придобива права върху имот на територията на индустриален парк, е обвързан с условията и ограниченията, определени с правилника за цялостната организация

за извършването на сделките по чл. 14, ал. 1. Правата за разпореждане и управление се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 1. (2) Когато операторът е концесионер, ал. 1 не се прилага. В тези случаи сделките по ал. 1 се извършват само от държавата, съответно от общината, при условията и по реда на чл. 14.“ от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: чл. 16: „Чл. 16. (1) Вътрешната техническа инфраструктура по чл. 7, ал. 1, т. 1 е собственост на собственика на индустриалния парк, а в случаите по чл. 13, ал. 2 или когато това е определено с решението за създаване на индустриалния парк – на оператора.

или на съответната община, или 2. учредяване на ограничени вещни права на прокарване и преминаване по чл. 192 и 193 от ЗУТ, или 3. учредяване на ограничени вещни права за изграждане на енергийни обекти по чл. 62 от Закона за енергетиката.“ „Раздел VI – Видове индустриални паркове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI, който става Раздел V. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Чл. 17. Според производствените дейности индустриалният парк е: 1. тип А – общ,

специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с тях дейности.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18.

съвместен – когато собственик е държавата и една или повече общини, както и когато собственик са две или повече общини; 4. частен – когато собственик е юридическо лице, регистрирано като търговец, или обединение, включително в случаите по чл. 8, ал. 3.“ „Раздел VІІ – Държавна политика за индустриалните паркове. Мерки за стимулиране на индустриалните паркове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII, който става Раздел VI.

Държавната политика за индустриалните паркове се провежда от Министерския съвет, от министъра на икономиката и от органите на местното самоуправление. (2) Министерският съвет: 1. по по предложение на министъра на икономиката приема програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането и/или развитието на индустриални паркове, наричани по-нататък „мерки за стимулиране“; 2. упражнява правата на държавата в държавните индустриални паркове и в съвместните индустриални паркове с държавно и общинско участие; 3. по предложение на министъра на икономиката и на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрява списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съответстващи на целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие съгласно Закона за регионалното развитие; списъкът включва индустриални паркове, вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1, и се изготвя на базата на актуален анализ. (3) Министърът на икономиката: 1. изпълнява възложените с акт на Министерския съвет мерки за стимулиране на индустриални паркове; 2. предоставя безвъзмездно информация относно възможностите за създаване на индустриални паркове; 3. извършва контрол за съответствие на извършваните дейности на територията с определените в ПУП на ИП; 4. изгражда и поддържа Регистъра на индустриалните паркове;

съвет: 1. приема мерки за стимулиране на индустриалните паркове на територията на общината; 2. упражнява правата на общината в общинските индустриални паркове и в съвместните индустриални паркове с държавно и общинско или с общинско участие. (5) Когато собственик на индустриален парк е държавата и/или община, органите по ал. 2, 3 и 4 осигуряват извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси.“ чл. 20 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20: „Чл. 20. (1) След След вписване на индустриален парк в регистъра по чл. 21, ал. 1 до заличаването му от регистъра, за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието на парка при условията на глава трета. (2) Собственик на индустриален парк и инвеститор може да получава подкрепа при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. (3) Като мярка за стимулиране на индустриалните паркове общинският съвет може да: 1. определя преференциални размери на местни такси за технически и за административни услуги, свързани с дейностите, които се извършват на територията на индустриален парк; парк; 2. освобождава собствениците и инвеститорите от местни такси, когато таксите се отнасят за обектите на вътрешната техническа инфраструктура и за общественообслужващите обекти на територията на индустриалните паркове.“ „Раздел VІІІ – Регистър на индустриалните паркове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII, който става Раздел VII. По чл. 21 има предложение от народния представител Даниела Савеклиева, Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Министърът на икономиката създава и поддържа електронен регистър на индустриалните паркове, който осигурява: 1. 1. обмен на данни, документи и информация във връзка с вписването и публикуването в регистъра по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

вид и тип на индустриалния парк, както и вид на специализираните производствени дейности – когато паркът е тип Б, и вид на високотехнологичните дейности, за които паркът е предназначен – когато паркът е тип С; 4. данни за допустимите дейности на територията на парка; 5. данни за местонахождението (административен адрес) и за площта на парка; 6. идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по кадастралната карта и кадастралните регистри; 7.

11. права за разпореждане и управление, предоставени от собственика на оператора; 12. данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната от него производствена дейност; 13. партньори – когато има такива, и данни за вида на предоставяните от тях услуги на територията на парка; 14.

подробен устройствен план на индустриалния парк с неговите изменения; 4. актуализации на документите по т. 1 – 3; 5. заповеди на министъра на икономиката за вписване на данни и за публикуване на документи в регистъра.“

по инициатива на собственика; 2. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че на територията на парка се извършват дейности, които не са допустими или не съответстват на устройствените характеристики или на конкретното предназначение на територията съгласно влезлия в сила ПУП на ИП или или влязло в сила негово изменение. (2) Когато се установи, че операторът не е заявил вписването на промени или на актуализиран документ в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа, министърът на икономиката уведомява за това оператора. Ако в 30-дневен срок от уведомлението операторът не изпълни задължението си, индустриалният парк се заличава от регистъра. (3) Заличаването се извършва в тридневен срок от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката. (4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ „Раздел ІХ – Изключения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IX, който става Раздел VIII. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. Този закон не се прилага: 1. за за индустриални зони, индустриални паркове и технологични паркове, които не са вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1; 2. за изграждане, функциониране и развитие на обекти в територии и поземлени имоти, които са извън границите на индустриалните паркове, вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1, и са с предназначение за производствени дейности.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Кънев. Откривам разискванията по изчетените параграфи и раздели. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: текстовете на Раздел V, който става Раздел IV; текстовете от чл. 13 до 16 в редакция на Комисията; текста на Раздел VI, който става Раздел V; членове 17 и 18 в редакция на Комисията; текста на Раздел VII, който става Раздел VI; текстовете на членове 19 и 20 в редакция на Комисията; текстът на Раздел VIII, който става Раздел VII; текстовете на членове 21 и 22 в редакция на Комисията; както и текста на Раздел IX, който става Раздел VIII; и текста на чл. 23 в редакцията на Комисията. режим на гласуване.

17. Изчетените текстове са приети заедно с наименованията и преномерирането на разделите. Прекъсвам заседанието за 30 минути. Благодаря,